Моля, режим на регистрация. Междувременно аз ще изчитам колегите, които са онлайн днес с нас. Здравейте, на всички!

Уважаеми колеги, ще направя няколко процедурни предложения: На основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в седмичната Програма за работа на Народното събрание да бъдат включени следните допълнителни точки: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител – Ивелина Василева и група народни представители на 23 октомври 2020 г. Приет на първо гласуване на 13 ноември 2020 г., като предлагам да стане точка четвърта за днешното заседание. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител – Министерският съвет на 16 октомври 2020 г. Приет на първо гласуване на 29 октомври 2020 г., като предлагам да стане точка втора за пленарното заседание – утре, 20 ноември Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. Вносител – Министерският съвет на 10 ноември 2020 г. Приет на първо гласуване на 13 ноември 2020 г., като предлагам да стане точка трета за пленарното заседание – утре, 20 ноември 2020 г. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказания и задържането под стража. Вносител – Красимир Ципов и група народни представители на 13 ноември 2020 г., като предлагам да стане точка четвърта за пленарното заседание – утре, 20 ноември 2020 г. г. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносител – Министерският съвет на 10 ноември 2020 г. Приет на първо гласуване на 13 ноември 2020 г., да стане точка шеста – петък, 20 ноември 2020 г.

Гласували в залата 119 народни представители и онлайн 9, стават 128 гласували народни представители: за 110 плюс 9 онлайн, стават 119, против 8, въздържал се 1 Предложението е прието. Още веднъж да повторя това, което виждате като кворум 60, не е реално.

Предлагам точка пета в Програмата за днес, 19 ноември 2020 г., да стане: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Вносител – Министерският съвет на 28 август август 2020 г. Приет на първо гласуване на 23 септември 2020 г., като останалите точки, предвидени за днешното и утрешното пленарно заседание, съответно се преномерират съобразно настоящето и предходното гласуване. Процедура – господин Иванов, заповядайте.

2020 г., вторник, от 12,00 ч. при следния дневен ред: 1. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Вносител – Министерският съвет на 29 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 6 ноември 2020 г.

Гласували в залата 134 плюс 9 дистанционно, стават: 143 гласували общо. За – в залата 105, дистанционно – 9, общо гласували за – 114, против – 7, въздържали се – 22. Предложението е прието.

Указ № 229 на Президента на Република България, постъпил на 6 ноември 2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г., и мотивите към На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 ноември 2020 г., бе обсъден Указ № 229 на Президента на Република България, постъпил на 6 ноември 2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г., и мотивите към указа.

Госпожа Иванова запозна членовете на Комисията с указа на президента и мотивите към него. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г., като оспорва параграфи 18 и 19 от Закона. В мотивите към указа е посочено, че в Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, насочен предимно към безопасността на корабоплаването и надзора на пазара на морско оборудване, са приети допълнения в Наказателния кодекс и в Закона за автомобилните превози.

за чл. 234, който обявява за престъпление извършването на обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз. Предвидено е наказание лишаване от свобода от две до пет години, като моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е. По-тежко наказуемо е деянието, извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, или чрез използването на неистински или преправен документ, или на документ с невярно съдържание. В тези случаи наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет до петнадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация до една втора от имуществото на виновния. В мотивите към указа президентът не оспорва обществената опасност от нерегламентирания превоз на пътници, който може да увреди не само безопасността на лицата, но и обществения интерес във връзка с осигуряването на услуги за превоз. Неслучайно и досега деянието представлява административно нарушение по Закона за автомобилните превози, понастоящем основателно се поставя въпросът как ще бъдат преценени случаите, в които то се преследва по административен ред или по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Не са уточнени и критериите, по които нерегламентираният обществен превоз на пътници ще се разграничава от така нареченото споделено пътуване. Повод за тези въпроси стават широките дефиниции на понятията „обществен превоз“ и „превоз на пътници“, съдържащи съответно в § 1, т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози. В мотивите е посочено също така, че приетите в Закона за автомобилните превози промени, които в § 19 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване се свеждат само до добавката, че административната санкция се прилага, ако извършеното деяние не е престъпление, не дават нужните гаранции. Те не поставят точна граница кога едно лице може да поделя разходите си за пътуване до определено място, ползвайки се свободно от правата си върху съответното моторно превозно средство, от случаите, когато деянието съставлява административно нарушение или престъпление. Ако едни и същи действия могат да бъдат третирани като административно нарушение и като престъпление, се оставя твърде голяма свобода за преценка от правоприлагащите органи, а гражданите нямат яснота яснота относно квалификацията на извършеното от тях деяние. И двете последици са несъвместими с изискванията на правовата държава. В мотивите към указа президентът също излага становище, според което предвиденото в § 18 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, независимо от собствеността върху него, може да представлява необосновано нарушение на правото на собственост, гарантирано и с чл. 17 от Конституцията на Република България, и с чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Според трайно установената практика на Европейския съд по правата на човека мерките за конфискация следва да са съобразени с изискванията на Конвенцията при кумулативното наличие на три условия: мярката е взета в рамките на процедура, която е установена в закон, преследва легитимна цел и е пропорционална на целта. Приетият § 18 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване създава неясна която не позволява преценка по тези условия. В мотивите към указа е отбелязано и че когато собствеността върху моторното превозно средство принадлежи на трето лице, императивната норма в чл. 234г от Наказателния кодекс, която предвижда отнемане независимо от това обстоятелство, не гарантира справедлив баланс между обществения интерес и защитата на правата на собственика, който не е извършил престъплението, нито е съучаствал в извършването му. Според Европейския съд по правата на човека, когато притежания, които са били използвани неправомерно, се конфискуват, този баланс зависи от много фактори, включително от поведението на собственика. В такива случаи националните органи са призвани да вземат предвид степента на вина или грижи на собственика на имуществото или най-малко връзката между поведението му и престъплението. Посочено е и че в приетото допълнение на Наказателния кодекс отнемането на собствеността е установено наред с лишаването от свобода, като изрично е посочено, че до този ефект се стига, независимо чия собственост е моторното превозно Прави впечатление, че в квалифицирания състав по чл. 234г, ал. 2 от Наказателния кодекс не се предвижда отнемане на собствеността върху моторното превозно средство, допуска се конфискация до една от имуществото на виновния, но това е само правна възможност, налагана по преценка на съда. Тази несъразмерност няма обяснение, тъй като в мотивите на предложението за допълнение в Наказателния кодекс не се съдържат никакви аргументи относно размера на предвидените наказания. Президентът посочва и че в Народното събрание на 6 февруари 2020 г. е внесен Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, с който е предложено инкриминиране на нерегламентирания превоз на пътници. В мотивите на Законопроект, № 054-01-8, внесен на 6 февруари 2020 г., е посочено, че „единствено чрез методите на наказателното право може да бъде намерен основният търсен ефект, а именно бързо, трайно и сигурно преустановяване на нерегламентирания превоз на пътници, който се извършва във вреда и на самата държава, а в не по-малка степен и на обществото“.

в мотивите към указа президентът посочва, че изразява подкрепа, но следва да става с механизмите на правовата държава при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност. Воден от така изложените мотиви, президентът упражнява правото си на основание член 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да оспори направените промени в Наказателния кодекс и в Закона за автомобилните превози, които са внесени между двете гласувания на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, без да са свързани с неговите основни положения и обхват.

По време на дискусията се изказаха народните представители Георги Свиленски, Станислав Иванов, Митко Полихронов и Димитър Данчев. Подкрепа за Закона заявиха господин господин Станислав Иванов, господин Митко Полихронов, както и госпожа Магдалена Милтенова – председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Господин Свиленски изрази мнение, че не подкрепя Закона и даде примери за извършените проверки от страна на компетентните органи и установените от тях нарушения. След проведеното обсъждане и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „за“, 5 гласа без „против“ предлага на Народното събрание да приеме повторно Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 002-01-37,

Благодаря, уважаеми господин Полихронов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Свиленски, заповядайте.

разглеждаме Закона за търговското корабоплаване в частта му „нерегламентиран превоз на пътници“, върнат напълно основателно с абсолютно валидни аргументи от Президента на за неговата несъстоятелност като законови норми. За какво става въпрос, колеги? Първо, молбата ми е наистина в дебата днес, ако се състои, да вземат участие юристи, да вземат участие хора, запознати с Наказателния кодекс, с това как и какви норми трябва да бъдат приемани в него, тъй като компетентността на Комисията, която разгледа Закона, най-малкото, което може да има като компетентност по Правната. Не подценявам нито един от колегите, които взеха участие. Ние разглеждаме въпроса от транспортна гледна точка. От транспортна гледна точка има проблем с незаконните и с нерегламентираните превози. Този въпрос е трябвало да бъде решен през годините, трябва да бъде решаван от нас и от тези, които ще бъдат след нас в тази зала и от тези, които ще управляват държавата след нас. Само че какво се случва

Нееднократни опити за промени на различни законодателства, които намират място в Народното събрание, приемат се някакви норми, някакви закони, но този, който трябва да ги изпълнява – изпълнителната власт, не ги изпълнява. Задаваме си въпроса: има ли нужда сега да променяме Наказателния кодекс, да правим престъпление и наказание пет до десет години, от две до пет години, конфискация на моторно превозно средство, когато няма кой да установи тези нарушения? Тоест ако превантивната дейност ще бъде: дайте да покажем, че това нарушение трябва да се накаже с 10 години затвор, аз бих предложил да го накажем с 50 години затвор, за да е още по-превантивно. Само че нали на всички ни е ясно, че това няма да се случи. Какво е направила държавата в последните три години по темата „нерегламентиран превоз“? Когато през месец февруари тази тема влиза в Правната комисия, с промени в Наказателния кодекс – там, където му е мястото, разбира се, тогава Правната комисия, доколкото имам информация, отхвърля Законопроекта с всичките становища на адвокатски съюзи, на прокуратура, на юридическа общност, защото няма как това да се случи чисто правно. Тогава зададох въпроси към вътрешния министър и към министъра на транспорта, защото те са отговорните министри, които трябва да следят за нерегламентирания превоз. Те могат да излязат на пътя и да извършат тази проверка. Няма друг, който да излезе. Ние с Вас, колеги, не можем. Министърът на вътрешните работи ми отговаря, че по Закона за автомобилните превози МВР нямат компетенции и не могат да извършат проверки. Поради тази причина по темата „нерегламентиран превоз“ Министерството на вътрешните работи няма информация, не води статистика и не може да каже дали има такъв проблем,

какво нарушение са открили от обществена опасност, което е застрашаващо живота и здравето на всички български граждани, за което трябва да накажем евентуалните нарушители с десет години, ако ги хванат. ги хванат. За цялата 2017 г. в 300 общини са направени 1313 проверки. От тези 1313 проверки са съставени 82 акта, от тях са влезли в сила 34. За цялата година, за цялата държава – 300 общини, 34 влезли в сила наказателни постановления. През 2018 г. – 2063 проверки, 98 нарушители, съставени са 98 акта, 34 са влезли в сила, вероятно по някакви причини – обжалвани или необжалвани. Да се спрем на цифрата 98. За цяла България 98 нарушители са констатирани на пътя. Излезли са, проверили са и са хванали, че тези хора извършват незаконен превоз.

и за тези 29 влезли в сила нарушения променяте Наказателния кодекс? За тези 34 през 2017 г. и за тези 34 през 2018 г. или за целия период –67 човека,

Стои въпросът обаче защо от 13 хиляди проверки има само 100 констатирани нарушения и защо от тези 100 констатирани нарушения само 30 са издържали в съда. В тази зала неведнъж сме си говорили за корупцията в „Автомобилна администрация“. За последните пет, шест, седем години имаме трима директори на ДАИ, арестувани с пари в чекмеджетата, с пари в гардероба както на премиера, между другото, снимките.

Е няма как колкото и да променяте Наказателния кодекс за тези, които извършват нерегламентиран превоз, да промените ситуацията, когато тези, които трябва да проверяват, са корумпирани. зададох въпрос: би ли внесъл някой от Вас предложение директор, на чиято територия бъдат разкрити такива нерегламентирани превози, да влиза в затвора от 5 до 15 години? Няма такъв ангажимент. Защо не накажем директорите, които не си вършат работата? Или те ще бъдат наказвани административно и ще залавят по 29 нарушители? Всъщност кой прави анализ едно престъпление дали е обществено опасно или не?

отхвърлете този законопроект и заедно, всички – в Транспортната комисия нямаме проблем, говорим по тази тема нееднократно, ако трябва съвместно заседание с Правната комисия, да намерим правилния подход, да направим така, че наистина заловените нарушители да бъдат наказани. Да не наказваме хората, които извършват така нареченото споделено пътуване, защото под ударите на този закон, колкото и да го отричате, попада споделеното пътуване, защото не е регламентирано в Закона.

Благодаря, господин Тишев. Има ли реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не насилвайте народните представители, господин Свиленски, да Ви правят реплики. Ако пожелаят, ще Ви направят. Каквото имаше, трябваше да го кажете. Заповядайте, господин Веселинов, за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Гледаме поредното президентско вето – вече загубих точния им брой.

на които президентът искаше да се хареса. Във всичките тези случаи съм излизал и съм се мотивирал защо ние ще отхвърлим това вето. В случая обаче голяма част от колегите от „Обединени патриоти“ няма да подкрепим Закона и ще подкрепим ветото по няколко причини.

Закона в тази му част, която беше поставена на обсъждане, защото, без да се съмнявам в компетенциите на Комисията по транспорт, все пак Наказателният кодекс е една специална материя, която не бива да се пипа лековато, без да подценявам размера и значението на незаконните пътнически превози, смятам, че тези текстове най-малкото трябва да бъдат прецизирани. Тоест ние ще се въздържим да подкрепим Закона при това гласуване с надеждата, че влизайки на практика на едно ново второ четене, текстовете ще се усъвършенстват, ще се даде гаранция за това, че споделеното пътуване няма да бъде преследвано от Закона, ще се даде и нужното прецизиране на текстовете като наказателни норми според мен ще се прецизират и несъразмерните на обществената опасност размери на наказанията. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Не виждам. Заповядайте за изказване, господин Данчев. Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Когато говорим за законодателния процес, трябва да имаме предвид, че основните моменти в този процес са два. Първо, идентифициране на обществения проблем – в случая той е ясен нерегламентираните обществени превози. Вторият важен въпрос е идентифицирането на заинтересованите страни. Очевидно вносителите на това предложение, което е обект на президентското вето днес, са пропуснали идентифицирането на заинтересованите страни, и то съвсем неслучайно, защото това предложение припомням, се появи в Кодекса на търговското корабоплаване между първо и второ четене, и то няколко месеца, както каза господин Свиленски, след като беше отхвърлено, когато се разглеждаше Законът за автомобилните превози тази пролет. Отхвърлено е от Правната комисия, защото именно там е мястото, където колегите са идентифицирали, че освен тези интереси, които сега вносителите се опитват да защитят, има и други заинтересовани страни, които рискуват да попаднат под ударите на тази законова промяна и да бъдат, така да се каже, вкарани в затвора за няколко години. Всъщност, когато говорим за правораздаване, трябва да се има предвид, че законодателят е предвидил във всеки закон да има норма на превенция, но също така е предвидил и органите, които трябва да контролират и наказват по този закон. Можем да кажем смело, че в Закона за автомобилните превози законодателят – мъдри хора преди нас в тази зала, както се казва, са предвидили превенцията и са предвидили административна санкция за извършването на нерегламентиран обществен превоз на пътници. Сега обаче вносителите твърдят, че тази административна санкция не е достатъчна и е необходимо да се приложи по-строго наказание, в това число, както стана известно, и затвор, и отнемане на превозното средство, с което се извършва нерегламентираният обществен превоз. Защо? Вероятно не защото Законът не е предвидил превенцията, а защото очевидно изпълнителната власт в лицето на административните органи, които са призвани да осъществяват контрол и да налагат наказания, не вършат своята работа. Господин Свиленски Ви даде коректен пример – за 12 хиляди извършени проверки през 2018 г., няма и 100 наложени санкции. Очевидно е, че именно изпълнителната власт е тази, която не може да се справи с този проблем. Проблемът обаче, както казах, е по голям. Тук се пренебрегва системният подход при търсенето на решение на този обществен проблем и се избира краткият път на шиканиране на законодателния процес. Един път обаче, който, пак казвам, рискува да постави гражданите, които използват ежедневно своите коли и превозни средства споделено, за да се придвижват до работните си места или за да извършват друга дейност, която им е важна, да попаднат под ударите на този закон и да бъдат, как да кажа, рекетирани от контролните органи на пътя, съответно да рискуват да бъдат вкарани в затвора или да им бъде отнето превозното средство. Това е точно защото при този несистемен подход, при който не са идентифицирани заинтересованите страни и при който не е преминал нормалният законодателен процес, е пропуснато да се направи онази демаркация между споделеното пътуване и онези, които извършват по занятия, както се казва, нерегламентирания превоз. Ако имаше тази демаркация, може би щяхме да бъдем по спокойни. Сега, когато я няма, ние рискуваме, пак казвам, с подобни законови текстове да вкараме обикновения гражданин в затвора, тези, които всеки ден са принудени, за да оптимизират своите разходи, да извършват споделени пътувания. Затова Ви предлагам да подкрепим президентското вето и да отхвърлим този законов текст, който трябва да извърви определено друг път и заради намирането на решение на този обществен проблем, който се търси с него, трябва да бъдат предприети очевидно други системни мерки.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес обсъждаме поредното вето на Президента на Република България, с което се връщат за ново обсъждане в Народното събрание на

Мотивите, с които президентската институция упражнява това свое право, са оскъдни, общи, без каквато и да е било конкретика относно същината на промените – обществените отношения, които регулират, както както и без ясен анализ на фактическия състав – хипотеза, диспозиция и санкция на правната норма, която се предлага. Мотивите са общи, бланкетни, а именно създаване на предвидимо законодателство, което урежда по справедлив начин правнорегулираните обществени отношения и така нататък. Не става ясно защо е нужно да се уреждат по справедлив начин вече уредени и регулирани обществени отношения. В първия аспект от мотивите на президента се посочва именно в какво се изразяват предложените промени, като същевременно не се оспорва обществената опасност на нерегламентираните превози на пътници, като се споделя принципно съгласие с нуждата от регулация на тези обществени отношения. Основният проблем се оказва, че не било уточнено какви ще са критериите, по които нерегламентираният обществен превоз на пътници ще се разграничава от споделеното пътуване. В тази връзка, за да разсея тази неяснота, ще поясня, че съгласно Закона за автомобилните превози – § 1 от Допълнителните разпоредби, т. 1: „Обществен превоз“ е превоз, извършван за чужда сметка или срещу заплащане, или икономическа облага, който се извършва с моторно превозно средство“. А съобразно т. 2: „Превоз на пътници“ е дейност на лице, което извършва услуги на превоз на пътници, с моторно превозно средство за чужда сметка или срещу заплащане, или икономическа облага“. В предложенията ни за промени на фактическата обстановка, която имаме предвид, е наличието на организирани групи, които извършват този вид превози, които предлагат такъв вид услуга, без да са лицензирани. Считам, че ясно е разграничено това деяние от чистата форма на споделеното пътуване – там, където хората наистина пътуват на приятелски начала, без каквато и да е било икономическа облага за когото и да е било. При изказванията си по предложените промени, когато бяха приети на второ четене, много колеги споделиха различни тълкувания по предложението ни. Диалогът се конкретизира върху двата лева, които пътниците щели да дават за гориво на техния приятел, който ги возел. Съвсем ясно е, че това не съставлява деяние, обявено за наказуемо, според разпоредбата на правната норма, която сме предложили с измененията. нея изрично е записано „обществен превоз“. А в случая на споделеното пътуване нито имаме обществен превоз, нито имаме заплащане за превоза или икономическа облага, разпоредбата е съвсем ясна. Ще помоля да се концентрираме и да я тълкуваме съобразно реалния ѝ замисъл и насоченост. В противен случай при евентуално превратно тълкуване може да се въведат в заблуждение българските граждани. Подобни тълкувания могат да послужат и като отправна точка за абсурдни интерпретации, и то изказани по начин, та да достигнат до много български граждани. Една подобна интерпретация, която чух в публичното пространство, е, че ако шофьор, качил в колата си да закара донякъде един човек, съобразно предложените промени ще бъде наказан с лишаване от свобода от две до пет години. А ако качи повече от две лица - от пет до 10 години, което не звучи сериозно и е недопустимо по своята природа, както е недопустимо да се всява паника и страх в гражданите с подобно тълкуване на разпоредбата на приложената правна норма, която по своята природа е изключително ясна, а именно: „Който извършва обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лице, които се изискват от нормативен акт или акт на Европейския съюз, се наказва с лишаване от свобода до пет години съответно квалифицирания състав, когато деянието е извършено от две или повече лица, уговорили се предварително за неговото осъществяване, или чрез използване на неистински или преправен документ“. Става въпрос в комбинация с документно престъпление – наказанието е лишаване от свобода от пет до 10 години. Относно втория аспект от мотивите се изказват предположения, че нормата не била достатъчно ясна и справедлива… Отнемане на моторното превозно средство, което е предвидено, нарушава правото правото на собственост на гражданите, което не мога да приема и квалифицирам като несериозно. В третия пункт от мотивите на президента се говори за друг Законопроект, внесен на 6 февруари 2020 г., и се обсъждат депозираните становища към него. Не смятам да се ангажирам и коментирам в тази насока, като считам, че изложението на мотивите в тази му част не кореспондират с темата, която се поставя поставя с предложените от нас изменения, уреждащи и регламентиращи осъществяването на обществен превоз на пътници, за което се изисква разрешение, регистрация или лиценз, предвидени да бъдат издадени по съответния ред. От мотивите към края на третия пункт става ясно, че те не са синхронизирани и с процедурата, която е уредена в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, от изложеното, че по посочения Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс освен получените становища, както заявих, становищата са по предходен Законопроект,

промени и предложения Законопроект. Водеща Комисия е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, която е депозирала своя Доклад по надлежния ред. Относно наказанията, тъй като се появиха изявления, че били в голям размер, искам да заявя, че в Наказателния кодекс има сходни по размер наказания за незаконен дърводобив и за други подобни дейности. Предложили сме съответната промяна в Закона за автомобилните превози, съгласно която се прави разграничението между административнонаказателна отговорност и предвидените в нашите предложения за промени в Наказателния кодекс. Административното наказание се налага, когато фирмата има лиценз, но не е включила процесното МПС в него. А когато няма издадени никакви документи, тогава вече се понася наказателната отговорност. Считам, че разграничението е изключително ясно. Всичко това се налага от факта, че към настоящия момент съществуващите механизми, чрез които държавата реагира на тези нерегламентирани превози, са недостатъчни, както и недостатъчно ефективни. Безспорно, след като се установи, че административното наказание не постига нужния ефект да възпре правните субекти и да им вмени да се въздържат от противоправни действия, които могат да засегнат живота и здравето на българските граждани, е да се пристъпи към по-сериозни мерки чрез установяване на съответните състави в Наказателния кодекс с цел охрана на признати права и законни интереси на правните субекти. Безспорно е, а и президентът го изтъква в мотивите си, че с извършването на подобни действия се увреждат важни обществени отношения, засягащи сигурността на лицата, които ползват подобни услуги, от една страна, а от друга страна, това ескалира и до засягане интересите и на държавата. Считам, че чрез предложените промени ще бъде разрешен проблем, който датира от години. Ето защо Ви призовавам да подкрепите Закона. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаема госпожо Събева. Реплики? Реплика – заповядайте, господин Байчев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Събева, започвам с това – Вашата забележка относно мотивите, че са оскъдни и общи, и веднага Ви отговарям, че какъвто е Законопроектът, такива са и мотивите.

с единия от аспектите, който е и предмет на спор, между другото, а именно налаганите високи наказания, които не кореспондират с обществената опасност. Преди малко колегата Свиленски изрично посочи, че са заловени и наказани горе-долу по 34 човека на година… Госпожо Събева, слушайте, защото към Вас се обръщам!

Това е деяние с по-висока обществена опасност, на тях им се налага по-ниско наказание и не се конфискува автомобилът. Бихте ли ми обяснили защо?

управляват автомобили и се движат, и получават по-ниски наказания? Също така, ако бъде заловен човек, който е в нетрезво състояние и

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Събева, сигурен съм, че на голяма част от юридическата общност, слушайки тези Ваши мотиви, сигурно им е идвало да си скъсат дипломите по право. Това е така, защото Наказателен кодекс и въвеждането на нов състав на престъпления не се прави категорично по този начин без обществено обсъждане, без вземане предвид на отрицателните становища на цялата юридическа общност – извинявам се за израза, но е правилно – от лаици в наказателното право. Не се прави по този начин! Въвеждате несъразмерно тежко наказание с оглед на неговата обществена опасност. Превенцията действително е една от целите в наказателното право, но тя не се прави по този начин, Тя няма да постигне своята цел. И във връзка с това, което каза и господин Свиленски, какво ще постигнете, въвеждайки 10 години лишаване от свобода? Ами просто ще увеличите корупционната схема – повече пари ще се дават на органите, които установяват това нарушение – това ще постигнете. В Наказателния кодекс е предвидено лишаване от свобода от три месеца до 20 години. Лишаването от свобода от 10 години е доста тежко наказание. Това е в общата част на Наказателния кодекс – чл. 39, понеже може би не знаете. Престъпление против Републиката е от 10 до 20 години, за диверсия е от 5 до 15 години, за убийство е от 10 до 20 години. Вие приравнявате това нарушение, което въздигате в престъпление, на диверсия и престъпление против Републиката, Това е абсурд, в който трудно може да се намерят даже юридическа или нормална логика. Това, което правите, е абсолютно безумие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов. Господин Свиленски – трета реплика. Заповядайте.

Господин Иванов, като не си съгласен, се прави реплика, не се подвиква от място. Затова правя реплика. Благодаря, госпожо Събева. Вие бяхте, мисля, че вносител на това предложение в Кодекса за търговското корабоплаване, и сега напълно основателно е Вие да излезете и да го защитите като юрист. Само че не знам защо бягате и казвате, че този пример, който дадох при предишното обсъждане, не е релевантен към проблема, който Вие поставяте – когато трима или четирима човека се качват заедно на автомобила, пътуват до работа или карат децата на училище, след което дават пари на шофьора. Кое точно не попада под Вашите удари на Закона? Защото Вие казвате, че „който извършва нерегламентиран обществен превоз“. Регламентираният е ясен – за него спор нямаме. Там имаш фирмата, превозвачът, лицензите, там е ясно как се извършва превозът. Говорим за този, който Вие искате да го наречете нерегламентиран превоз на пътници. Обществен превоз на пътници Вие знаете ли какво е? Знаете ли какво е „обществен превоз на пътници“? Сега в дупликата да ми отговорите. Но аз ще Ви го прочета: „Превоз, извършван за чужда сметка – когато Ви возя с моя автомобил, го извършвам аз за моя сметка или срещу заплащане, или срещу икономическа изгода – или, не със и, а или – едно от трите се извършва с моторно превозно средство. Е, когато Ви кача на моя автомобил, аз с какво Ви возя? Да не Ви нося на гръб?! Возя Ви с автомобила си. Вие ми давате два лева и аз имам икономическа изгода. Вие това не го ли разбирате?! По-лошото е, госпожо Председател, че ако това нещо бъде прието, и Вие попадате под ударите на закона. Защото бусчетата на Народното събрание не са регламентиран превоз. Вие нямате лиценз за транспортна дейност. Общините в България – много кметства, много общини имат малки бусчета, които извършват такъв превоз, защото са под 8-местни и защото няма как да бъдат регламентирани. Така че, госпожо Председател, и Вас ще Ви удари този закон. Внимавайте, като гласувате. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Госпожо Събева, заповядайте за дуплика.

Свиленски, да разясня за какво става въпрос – за тези два лева, точно за тези два лева. Когато качи в автомобила си пътника и той му даде тези два лева, те си поделят горивото. Къде е икономическата облага за шофьора? Няма такава икономическа облага.

още една максима се потвърди във Вашата реплика, че когато човек няма достатъчно мотиви, за да обоснове позицията си, започва да напада и да обижда другите. Няма да коментирам. Искам само да Ви запитам – след като дори президентът в мотивите си отчита, че следва да има регулация на тези обществени отношения, защо не направихте предложение, за да ги урегулираме тези обществени отношения

А относно това: „получават по-ниско наказание пияни и дрогирани шофьори“, както Вие споделихте, наказанието се определя от съда за всеки конкретен случай. Ние като законодатели задаваме само правната рамка, в границите на която

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Във връзка с новото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване основен дебат се оформя за предложението в Заключителните разпоредби на изменението на Наказателния кодекс. Първо, защо по този начин се изменя Наказателният кодекс? Неведнъж е имало възражения с подобен подход. Бързат ли вносителите? Аз не отделям особено внимание на това дали Министерският съвет го предлага или член на управляващото мнозинство между първо и второ четене. Въпросът е за начина, по който се прави, без да има възможност за мнение на обществото – така нареченото обществено обсъждане, без да има изследване за въздействие, а то може да се окаже изключително ключово. Уважаеми народни представители от управляващото мнозинство, искате да променяте Конституцията на Република България, само че Наказателният кодекс е от 2 април 1968 г. и многократно е променян. Не е ли време да се разгледат всички текстове и да има нов Наказателен кодекс, който да отразява днешната реалност, новите престъпления, начина, по който трябва да реагира съдебната власт по отношение на заявката, желанието на обществото – да бъде по-справедливо, да има справедливост? Предлага се нов състав на престъпление, и то – обръщам внимание, наказание, което е от 2 до 5 години, а може да стигне и до 10 години, ако се докаже, че две и повече лица са се сговорили съобразно предложението за чл. 234, който обявява за престъпление извършването на обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз. Уважаеми вносители – тези, които сте подкрепили Закона, с какво ще докажете, че повишени санкции за нарушение намаляват броя на нарушенията? Не можете! С какво ще докажете, че повишено наказание за престъпление намалява броя на извършваните престъпления? Аз искам да Ви обърна внимание, че всъщност дебатът, който се води днес, не обръща внимание на важна и съществена част на ефекта от такова предложение. Той е свързан с корупцията и е във връзка с фактите, че при близо 13 хиляди проверки има много малко установени нарушения – малко повече от 100 акта, а влезлите в сила са 30% от тях. И сега всъщност има две обстоятелства, които се пропускат. Едното е – бърза се с това предложение за изменение в Наказателния кодекс, и то е по-малко от 4 – 5 месеца преди избори, при условие че Наказателният кодекс е с десетилетия променян,

Корупцията вече е стандартна процедура за облагодетелстване по цялата скала на държавната администрация. Това е възможно само с участието на най-висшите нива и, разбира се, с подходящо законодателство пъстър и мащабен витраж с различни сюжети, но с общ индекс – пари, влияние, натиск, гласове, когато има избори. Характеристиките на днешното управление, изложени при нееднократните мотиви, свързани с корупцията, са търговия с влияние. Има ли обстоятелства, които водят към логиката и при сегашното предложение за такава възможност – когато заплашите евентуалните нарушители, евентуалните извършители на престъпление със затвор до 10 години, политически, властови и управленски чадъри, администрацията – тези, които ще прилагат Закона, могат ли да се възползват и съответните ангажименти за облагодетелстване, подкрепа за избори? Могат, разбира Партийни и роднински назначения във въпросната администрация – също обща линия при управлението на Бойко Борисов, независимо при кой формат на кабинети. Те не са ли свързани отново с облагодетелстване и натиск за получаване на подкрепа по време на избори? Идват парламентарни избори и Вие сте много загрижени за това, което ще е резултат от тези избори. Но за това трябват подходящи закони – закони, които са инструмент в ръцете на администрацията, тази администрация, на която разчитате, че ще може да осигури оставането на власт. Това е един от елементите на така наречения специфичен метод за натиск. Опитахте се, макар и безобидно в Заключителните разпоредби, покрай други закони, да дадете възможност на едно звено в тази огромна администрация, което обаче има досежност с огромен бранш, да бъде използвано – използвано във всички аспекти, свързани с корупцията, и всички аспекти, водещи до корпоративен вот, вот под натиск. Този дебат трябва да бъде съсредоточен именно върху това – не трябва да се допуска промяна в законодателство, което може да се превърне в инструмент за уродливото явление „корупция“ в ръцете на администрацията, особено в края на мандата!

Удължете времето на групите. каза, цитирам: „Не може да се обясни нещо на човек, който не иска да го разбере!“ Права сте, колежке. А сега си представете как обяснявате нещо на цяла група хора, които не искат да разберат – на най-голямата група в парламента, които не искат да разберат три години и половина елементарните принципи на законотворчеството, а съвсем не разбират принципите на наказателното ни право. Законът, който връща президентът, уважаеми дами и господа народни представители, е некомпетентен, ще бъде неефективен, а освен това е нечестен към тези, на които уж иска да помогне, и съвсем спокойно ще се опитам да Ви обясня защо. Некомпетентен е поради простата причина, че както и президентът подчертава, той би следвало да е обоснован, предвидим и прецизен.

на криминологията – на емпирични данни, които могат да бъдат единствената нормална база за промяна в Наказателния кодекс. Промени, уважаема госпожо и уважаеми дами и господа, които вкарват хора в затвора, лишават ги от свобода! КРУМ ЗАРКОВ: Предвидимост! Няма какво да се каже за закон, който всички обясниха, че не прави никаква разлика за едно и също деяние, че може да бъде наказано по два реда – административен или през Наказателния кодекс. Колкото за прецизността, колегите ми бяха съвършено ясни и беше обяснено, включително в становищата на компетентните институции, от прокуратура, адвокатура и всички, занимаващи се с правоприлагане, че не става ясно какво е деянието, което ще бъде инкриминирано, че не са достатъчно ясно обяснени ключовите понятия „обществен превоз“, „превоз на пътници“ и така нататък. Освен всичко това, нарушават се основните принципи на наказателното право, каквито са принципът на пропорционалност и на съ-раз-мер-ност, които изискват сходни по тежест престъпления, да се наказват със сходни по тежест наказания. Без да подценяваме тежестта на нелегалната конкуренция в областта на транспорта, струва ли Ви се, че е съразмерно, когато тези престъпления, които прилагате, ще бъдат по-тежко наказвани от престъпления като блудството

И искам да Ви кажа, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, че тези принципи на наказателното право не са измислени само за да Ви тормозят! Те са цивилизационно постижение, което не само защитава правата на гражданите, но е и единствената гаранция за ефективността на Закона, в това число за генералната превенция, тоест за това, че ще предотвратите да предотвратите да се случи едно престъпление. Тази превенция не може да проработи, ако тези принципи не са спазени – и това го знаят всички, каза го и Вашето правителство! Трима правосъдни министри се смениха, откакто сте на власт, много сме ги критикували. Има едно нещо, което свърши Правосъдното министерство и то е, че след силен натиск с тежки закъснения, както и да е – няма значение, създаде и прие Министерският съвет Концепция за наказателната политика на България. Взехте я, приехте я, вкарахте я някъде и продължихте по същия начин. В нея са обяснени нещата, които днес Ви казвам и аз. Не знам обаче защо не ги разбирате? Не, всъщност знам! Защото зад всяка промяна в Наказателния кодекс се крие една нечестност, едно безсилие – безсилие на администрацията, разбирайте на изпълнителната власт, безсилието на Вашето правителство! Всеки път е едно и също. Случва се някакво много тежко престъпление, хората, естествено, реагират на него и за да не признаете, че службите, които са под Вашето ръководство било то МВР или Държавната автомобилна инспекция, не са си свършили добре работата, казвате: „Спокойно, ще вдигнем наказанията!“ Но не размерът на наказанието е възпиращото, а неизбежността на санкцията. И когато колегата ми Свиленски Ви казва, че не се извършват проверки или се извършват фиктивно, или изтича информация, или има корупция, то Вие можете да напишете и „100 години“ в Наказателния кодекс – ефектът ще е същият. Събирате в момента хора, които страдат от нелегална конкуренция, и бидейки честни към тях, Вие им казвате – извинявайте, ние превърнахме всички органи, които трябва да се грижат за честната конкуренция в бухалки и че докато КЗК брои някъде кубчета лего, те си правят каквото си искат, и им казвате – спокойно, ще го вкараме в Наказателния кодекс. Но с нищо няма да им помогнете! Нито на жертвите на престъпления ще помогнете, нито на хората от транспортния бранш ще помогнете. Единственото, което правите, е да ги заблуждавате. Неслучайно се намираме на местата по свободна конкуренция, на които сме. Не съм чул за държава, която чрез Наказателния кодекс е осигурила свободна конкуренция! Не съм чул и за държава, която го прави, докато променя Закона за търговското корабоплаване. Вчера Транспортната комисия заседава по Наказателния кодекс. Аз предлагам, ако все пак ветото бъде прието, госпожо Председател, дано да не е Комисията по въпросите на младежта и спорта, която да се заеме с него! Това не са анекдоти. Поведението Ви е втрещяващо. Повторението на една и съща грешка е вбесяваща. Некомпетентността Ви е смразяваща. Тя е в такива размери, че вече е заплаха за националната сигурност. Затова много Ви моля, приемете мотивите на ветото на президента. Ако действително искате да решите този проблем, организирайте качествена дискусия по него и тогава се върнете обратно, а не ни губете времето.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги от управляващото мнозинство предимно! Това предложение откроява три устойчиви тенденции в законодателния процес на управляващата партия. Първата устойчива тенденция е това задоволство, с което, както казвате Вие, поредното вето на президента.

за съжаление, на главата на всички български граждани. Втората устойчива тенденция е свързана с използването на Наказателния кодекс за регулиране на гражданскоправни отношения. Както каза и колегата Зарков, това няма да има Защото, уважаеми колеги, наистина не е честно спрямо транспортния бранш. Можете просто да кажете, че не сте способни на реформа и че не сте способни да решите този проблем, но не бива отново да го прехвърляте на прокуратурата. Много пъти в тази зала сте го правили, защото това иска малко усилия, малко време, а, естествено, ефектът ще бъде никакъв и аз гарантирам на транспортния бранш, че догодина по това време те ще са в абсолютно същото положение – дали някой нещастен човек през това време ще си изпати заради тези проблеми, предстои да видим. Третата устойчива тенденция е Вашето отношение към споделените услуги. Колко услуги. Колко текста на различни закони, на преходни и заключителни разпоредби сте прокарвали срещу платформи за отдаване на краткосрочни наеми, срещу споделено пътуване? Това е устойчива тенденция. Можете честно да кажете на хората и ще бъде много по-достойно: ние не харесваме споделените услуги. Точка по въпроса! Колко пъти в тази зала сме водили подобен дебат? Целият цивилизован свят върви в тази посока, а само управляващите в България вървят срещу тези тенденции. Това би била най-честната позиция. Един път завинаги да го признаете, защото и това ще бъде ефект от този законопроект – поредният удар срещу споделените услуги и срещу може би най-модерното течение в икономиката в цяла Европа, което доказва, че Вашият законодателен процес е нищо друго освен популизъм и израз на безсилие, и не на последно място, на ретроградни разбирания за икономиката и политиката в държавата. Затова, колеги, този път имате възможност не да преодолеете поредното вето, а да излезете като отговорни политици и управляващи и особено в тази криза да не причиняват това и на българските граждани, и на споделените услуги, които без това са на изключително незавидно ниво в нашата държава. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Божанков. Господин Данчев, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Божанков,

вози на задната седалка министър, директор на болница, PR и охрана, за чия сметка извършва този превоз и дали случайно няма да попадне под ударите на Закона? Благодаря Ви. Дуплика – господин Божанков, заповядайте. Уважаеми господин Данчев, може би според новия Закон няма някаква облага, а по-скоро чисто житейска благодарност, че не ги е блъснал в мантинелата – тези, които се возят.

Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Моля, поканете народните представители в залата.

Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г. Колегите, които участват Колегите, които участват дистанционно в заседанието, са: господин Касабов?

Прекратете гласуването и обявете резултата.

Законът за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване не е приет. Моля, покажете по групи. (Ръкопляскания ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на оспорваните текстове от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване следва да се приложи процедурата по чл. 84 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – повторно

на колегите, които са онлайн, за участието им в днешното заседание. Заповядайте, госпожо Илиева.

Благодаря, уважаема госпожо Илиева. Моля, режим на гласуване.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 5 ноември 2020 г.“

По § 3 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция: „§ 3. Член 14 се изменя така: „Дистанционна продажба на стоки Чл. 14. (1) Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия: условия: 1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя; 2. получател по доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва; 3. стоките са произведени на територията на Европейския съюз или са допуснати за свободно обращение с изключение на: а) нови превозни средства, или б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или или в) стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети. (2) Продажбата на акцизни стоки е вътреобщностна дистанционна продажба на стоки по ал. 1, т. когато получател е данъчно незадължено физическо лице или лице по чл. 173, ал. 5 и 6, т. 1. (3) Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии, е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия: условия: 1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от трети страни или територии до получателя в държава членка; 2. получател по доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва; 3. стоките не са: а) нови превозни средства, или б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или или в) стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети. 4. стоките се изпращат или транспортират от трети страни или територии към момента на доставката им. им. (4) Случаите, при които стоките се считат за изпратени или транспортирани от доставчика или от негово име, включително когато се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките, за целите на този член са тези по смисъла на чл. 5а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 на Съвета от 21 ноември 2019 за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на доставките на стоки или услуги, предоставяни за улеснение чрез електронен интерфейс, и специалните режими за данъчнозадължени лица,

По § 3 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция: „§ 4. Създава се чл. 14a: „Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс Чл. 14а. (1) Електронен интерфейс е устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател и може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства. (2) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, се счита, че улеснява доставката на стоки, когато използването на електронния интерфейс позволява на получател и на доставчик, предлагащ стоки за продажба, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки чрез този електронен интерфейс. Данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс, е лице, различно от доставчика, предлагащ стоки за продажба, и от получателя. (3) Стоки, опаковани заедно и изпратени едновременно от един и същ изпращач до един и същ получател, и обхванати от един и същ договор за транспорт, са пратка. са пратка. (4) Основен доставчик е данъчно задължено лице, което доставя стоки или извършва дистанционни продажби на стоки, внесени от трети страни или територии, чрез използване на електронен интерфейс. (5) Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, са доставките на: 1. вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз, и получателят е данъчно незадължено лице; 2. дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, от данъчно задължено лице, независимо дали е установено или не е установено на територията на и получателят е данъчно незадължено лице; 3. вътрешни дистанционни продажби на стоки са доставките на стоки по чл. 14, ал. 1, т. 3, когато изпращането или транспортирането започва и завършва на територията на една и съща държава членка, в която получателят – данъчно незадължено лице, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз. 4. вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, когато основният доставчик е данъчно задължено лице, установено на територията на Европейски съюз и/или на дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, надвишаваща левовата равностойност на 150 евро.“ (6) Данъчно задълженото лице по ал. 2, когато улеснява извършването на доставката по ал. 5, т. 1 – 3 на стока, се счита за доставчик и получател, като се приема, че са налице едновременно две доставки: доставки: 1. доставка между основен доставчик и получател – данъчно задълженото лице, което управлява електронния интерфейс; 2. доставка на стоката, предмет на доставката по т. 1, между данъчно задълженото лице, което управлява електронния интерфейс, и получател – данъчно незадълженото лице.

(9) За данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс и улеснява извършването на доставка по ал. 5, за която се счита за доставчик, когато не прилага режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии за доставката, се прилагат правилата за целите на данъка върху добавената стойност на съответната държава членка, където получателят е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. (10) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, когато е регистрирано на основание чл. 154, 156 или 157а, е длъжно да води електронен регистър по чл. 159г за доставките по ал. 5, за които се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които участва и се счита, че действа от свое име в съответствие с чл. 9а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета

(11) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, когато не е регистрирано на основание чл. 154, 156 или 157а, е длъжно да води електронен регистър, който съдържа обобщена информация за съответния данъчен период за доставките по ал. 5, за които се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които участва и се счита, че действа от свое име в съответствие с от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013. Съдържанието на обобщената информация се определя с правилника за прилагане на закона. (12) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс за доставките по ал. 5, за които не се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които не участва и не се счита, че действа от свое име в съответствие с чл. 9а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013, води отчетност за тези стоки и услуги. (13) Информацията от регистрите по ал. 10 и 11 и отчетността по ал. 12 се предоставя при поискване от орган по приходите по електронен път или на електронен носител в определен в правилника за прилагане на закона файлов формат. (14) Лицата по ал. 10, 11 и 12 съхраняват отчетността по ал. 12 и информацията в електронните регистри по ал. 10 и 11 за срок 10 години считано от края на годината, през която е била извършена доставката. (15) Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, не улеснява доставката на стоки, когато са изпълнени условията на чл. 5б от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.“ По § 5 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция: „§ 5. В чл. 17, ал. 5 се изменя така: „(5) Място на изпълнение при доставка на стока от вносителя, определен като платец на данъка върху добавената стойност, за която изпращането или транспортът на стоката започва от територията на трета страна или територия е на територията на държавата членка на вноса на стоката. Мястото на изпълнение на последващата доставка е на територията на държавата членка на вноса на стоката.“ По § 6 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:

във връзка с доставката по чл. 14а, ал. 6, т. 2 е мястото, където стоката се намира към момента, в който завършва изпращането или транспортирането на стоката до получателя. (2) Мястото на изпълнение при доставка на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 14, ал. 3 и и чл. 14а, ал. 5, т. 2 във връзка с доставката по чл. 14а, ал. 6, т. 2 в държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя, е мястото, където стоката се намира към момента, в който завършва изпращането или транспортирането на стоката до получателя. (3) Мястото на изпълнение при доставка на дистанционни продажби на стоки по чл. 14, ал. 3 и чл. 14а, ал. 5, т. 2 във връзка с доставката по чл. 14а, ал. 6, т. 2, внасяни от трети страни или територии в държавата членка, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя, е в тази държава членка, при условие че данъкът върху тези стоки се декларира в съответствие с чл. 159а. (4) Мястото на изпълнение при доставка на стока по чл. 14а, ал. 6, т. 1 е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й. Мястото на изпълнение на доставката по чл. 14а, ал. 5, т. 3 в случаите на вътрешна дистанционна продажба на стоки се определя по чл. 17, ал. 1.“ По § 7 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага „§ 7. Създава се чл. 20б: „Праг за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път. Чл. 20б. (1) Не се прилагат чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 6, когато едновременно са налице следните условия: условия: 1. доставчикът, включително който управлява електронен интерфейс е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на една държава членка; 2. далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път, се предоставят на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държави членки, различни от държавата членка по т. 1, или стоките при вътреобщностни дистанционни продажби се изпращат или транспортират от територията на държавата по т. 1 до друга държава членка; членка; 3. общата стойност без ДДС на доставките по т. 2 не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година 10 000 евро или равностойността им в националната валута на държавата членка, в която е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване доставчикът по т. 1; равностойността в национална валута се определя по обменния курс, курс, публикуван от Европейската централна банка към 5 декември 2017 г. (2) Мястото на изпълнение на доставката по ал. 1 е в държавата членка, в която е установен доставчикът. (3) Мястото на изпълнение на доставката, с която се надхвърли посоченият праг по ал. 1, т. 3 през съответната календарна година, се определя по чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 6. (4) Доставчикът, за който едновременно са налице условията по ал. 1, може да избере да определи мястото на изпълнение на доставката по чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 6. В тези случаи изборът се прилага до изтичане на две календарни години считано от началото на календарната година, следваща годината на избора. (5) Правото на избор по ал. 4 от доставчик, който е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на страната, се упражнява по реда на чл. 156, ал. 16 или по правилата за регистрация за целите на данъка върху добавената стойност на съответната държава членка, където получателят е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. (6) Доставчик, който е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на една държава членка, упражнява правото на избор

Предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков за създаване на нов параграф: „§… Създава се чл. 36б, ал.1 със следното съдържание: „Чл. 36б, ал. 1. Облагаема доставка с нулева ставка е издаване на художествена и научна литература, познавателни книжки, учебници и учебни помагала.“ Комисията не подкрепя предложението.

„§ 11. Създава се чл. 57а: „Внос на стоки по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии Чл. 57а. (1) Вносителят декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, като посочва индивидуалния си идентификационен номер по този режим. (2) Митническите органи разрешават вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен в бюджета към този момент, когато: 1. при извършване на проверка в базата данни за идентификационни номера по ДДС по режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се установи, че декларираният индивидуален идентификационен номер по този режим е валиден; 2. собствената стойност на стоките, внасяни от трети страни или територии, не надвишава левовата равностойност на 150 евро и стоките са различни от акцизни стоки; 3. стоките са предназначени за данъчно незадължени лица.“ По § 12. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и предлага следната редакция: „§ 12. Създават се чл. 57б, 57в, 57г и 57д: „Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос Чл. 57б. Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос може да се прилага от данъчно задължено лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия: 1. представя пред митническите органи стоки: а) под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро; б) различни от акцизни стоки; в) за които не е приложен специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 152, ал. 5; 5; г) които се допускат за свободно обръщение на територията на страната; д) на които изпращането или транспортирането завършва на територията на страната; е) на които получател е данъчно незадължено лице, установено на територията на страната; 2. регистрирано е на основание чл. 96, ал. 1 или чл. 100, ал. 1; 3. ал. 1; 3. има разрешение за отсрочено плащане на вносни мита, издадено по реда и при условията на митническото законодателство на Съюза; 4. действа като косвен представител по митническото законодателство на Съюза. Деклариране и отчитане на данъка при прилагане на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос Чл. 57в. (1) В подадената митническа декларация за внос данъчно задълженото лице по чл. 57б задължително посочва: посочва: 1. че прилага специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос; 2. получателя, за когото е предназначена пратката. (2) Начисляването на данъка при внос по специалния режим се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение. (3) Когато данъчно задълженото лице отговаря на условията по чл. 57б, митническите органи разрешават вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен в бюджета към този момент. (4) Периодът за отчитане на данъка е едномесечен. (5) Лицето по чл. 57б подава месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция „Митници“ по образец, определен в правилника за прилагане на закона. (6) В месечната декларация по ал. 5 се посочва общата сума на ДДС, събран през съответния период за отчитане. (7) Месечната декларацията по ал. 5 се подава пред Агенция „Митници“ по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 16-о число включително на месеца, следващ месеца, за който се отнася. (8) Лицето по чл. 57б води електронен регистър за целите на специалния режим, който да позволява на митническите органи да проверяват правилното прилагане на този режим. (9) Структурата и съдържанието на електронния регистър по ал. 8 се определят с правилника за прилагане на закона. Информацията от регистъра се предоставя при поискване от митническите органи по електронен път или на електронен носител в определен в правилника файлов формат. (10) Лицето по чл. 57б съхранява информацията от електронния регистър по ал. 8 за срок 10 години считано от годината, следваща годината, през която съответната пратка е представена пред митническите органи. Ред за плащане на данъка при прилагане на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос Чл. 57г. (1) Получателят – данъчно незадълженото лице, за което е предназначена пратката, е длъжен да заплати данъка по митническата декларация за внос на лицето по чл. 57б при приемане на пратката. (2) Лицето по чл. 57б събира данъка от всички получатели, приели пратките през съответния период. (3) Лицето по чл. 57б е длъжно да внесе по реда на чл. 90 събрания от получателите – данъчно незадължени лица, данък за съответния период в срок, не по-късно от 16-о число на месеца, следващ месеца на вноса. Приложимост на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии при внос на стоки и специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

не възниква право на данъчен кредит при условията на глава седма. (3) Когато стоките под формата на пратки са със собствена стойност, надвишаваща левовата равностойност на 150 евро, или са акцизни стоки, се прилагат общите правила за внос на закона.“

т. 8: „8. лекарствени продукти, включени в позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правото на Европейския съюз казва, че основната ставка на ДДС се определя от всяка държава членка като процент от облагаемата основа и е еднаква за доставката на стоки и доставката на услуги. Държавите членки могат да прилагат една или две намалени ставки. С чл. 66 на Закона за данък добавена стойност националното ни законодателство определя ставката на данък добавена стойност на 20%. Освен това е определил една различна ставка от 9%, както казваме за по-кратко за туризма. Наскоро към намалената ставка от 9%, с хоризонт на действие до 31 декември 2021 г. и като временна антикризисна мярка добавихме намаленото ДДС и за книги, учебници, ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят от доставка на приготвена или неприготвена храна, за храни подходящи за бебета или малки деца, за бебешки пелени и подобни бебешки хигиенични артикули, както и за туроператори, туристически агенции, а също и за услуги за ползване на спортни съоръжения, но отхвърлихте предложението на БСП за намаляване на ставката на лекарствата. Няма по-логично нещо във време на криза, и то причинена от определеното като пандемично разпространение на коронавируса, да се намали данъчната ставка на лекарствата. Предложението за намаляване на ДДС на лекарствата не се обсъжда за първи път. Ние, от парламентарната група на „БСП за България“, водени от разбирането, че лекарствата не са обикновена стока и не могат да бъдат облагани със същата ставка на ДДС както кебапчетата например – на няколко пъти правим подобно предложение, което се отхвърля от мнозинството. Простете, но не разбирам защо мнозинството намалява данъка на ресторантьорския и кетъринг услуги, на туроператори, а не ще да го намали за лекарствата?! Ако не сте забравили, това ни се препоръчва от Световната банка в докладите ѝ в рамките на предоставяне на консултантски услуги за България, за реформи в здравеопазването, и в сектора на лекарствените продукти. Наред с това, друг извод там е, че българинът плаща прекалено много от джоба си за лекарства – системата за включване и плащане на лекарства по Здравната каса, е нискоефективна. Делът на фармацевтичните разходи у нас достига 38% при средно 25% за като, естествено, това е за сметка на болничната и особено на извънболничната помощ, а около 81% от разходите за лекарства се плащат от джоба на пациента. Днес на прага на приемане на бюджета, когато разглеждаме визията Ви за промени в данъчните закони, от БСП отново правим предложение в чл. 66, ал. 2 да се създаде

реимбурсират от Здравната каса. Ако отново отхвърлите това предложение, обвинявам Ви, че не осъзнавате ефекта на намаляването на ДДС върху лекарствата и по-специално на тези, които се плащат от Здравната каса, тоест от публични средства. Ползватели на системата за реимбурсиране на лекарства през Здравната каса ежемесечно са над 1,5 милиона български граждани, които получават своите напълно безплатни или частично заплатени лекарства, за които плаща Здравната каса. Всяка година тя плаща милиони за тези лекарства, от които 20%, което също е милиони. Между другото, са с ДДС или това са пари, върнати обратно в бюджета, но обложени два пъти – един път с плащане на здравната осигуровка, а втори път с ДДС върху получаваните лекарства по Здравната каса. Ако мога да го сравня с нещо друго, то би било равносилно на данък върху пенсиите. Още мотиви за исканото намаляване на ДДС върху лекарствата, което сме предложили. Първо, цените на лекарствата в България са с едни с най-високите нива в Европа. Намаляването от 20% на 9% на данък добавена стойност за лекарствата ще даде повече възможности за въздействие в областта на лекарствената политика. Една от най-ярките илюстрации за неефективността на лекарствената политика е фактът, че цените на свободна продажба в аптеките често са почти равни на това, което пациентът трябва да плати след частичната отстъпка – реимбурсиране, която се поема от Здравната каса. Мога да изреждам още много мотиви и допълнителни аргументи, но ще спомена само още един мотив. Намалението на ставката на данък добавена стойност върху лекарствата и въобще на стоки от първа необходимост, се прилага в целия Европейски съюз и са нормална европейска практика. От всичките 28 страни – членки на Европейския съюз, 19 имат въведени диференцирани ставки, а в Малта изобщо не им се начислява ДДС. Страните, които нямат диференцирани ставки, са Австрия, Румъния, Словакия, Естония, Дания и Латвия.

и както винаги, ето Ви фактите за Европейския съюз. Единствените две страни, които нямат диференциация на данък добавена стойност – с изключение на туризма, са Дания и България. Ще направя малка корекция, тъй като Австрия все пак има изключение, и в Австрия за лекарствата се начисляват 10%. И така, уважаеми колеги, каква е европейската практика, която ние от БСП Ви предлагаме, за 9% данък върху лекарствата? Латвия – 12%, Словакия – 10%, Италия – 10%, Австрия – 10%, Чехия – 10%, Финландия – 10%. Като България – 9%, Ви предлагаме: Естония, Румъния – 9%, Полша – 8%. И започваме сега с рекордите, уважаеми колеги, Белгия за лекарствата – 6% ДДС, Португалия – 6%, Гърция – 6%, Нидерландия – 6%, Унгария – 5%, Литва – 5%, Кипър – 5%, Хърватия – 5%, и рекордьор е Испания – 4%, ДДС върху лекарствата. Няма никакво съмнение, че намалението на ДДС от 20% на 9% ще има ефект, който е свързан и със здравеопазването в България, най-важно здравето на човека, и с покупателната способност, тоест да могат българските семейства с ниски доходи да си закупят лекарства. Тъй като за разлика от други стоки цените на лекарствата са регулирани, поради което автоматично намаляването на ДДС от 20% на 9% ще повлияе върху цената. Следователно в заключение, първо, предлага Ви се мащабна широко прилагана европейска практика. Предлагаме намалението на ДДС на 9%, което е горе-долу в горната част на намалението на ДДС на другите европейски страни. Второ, не е ли срамота ние да разчитаме на бюджетни приходи на високо ДДС върху лекарствата? Колкото повече боледуват българите, Вие казвате, толкова по-големи бюджетни приходи ще има. Европейската политика е обратната – увеличение на разходите за опазване на здравето на гражданите на Европейския съюз. И настина е цинично, Вие взехте решение, уважаеми колеги, да намалите ДДС-то на виното и на бирата, а да оставите 20% върху лекарствата. Българската социалистическа партия Ви предлага от 20 на 9%, тъй като това е икономически обосновано, това е обосновано с интереса на българското общество и запазването на здравето на хората. И на трето място, то е свързано с настоящата криза, защото при разгаряща се криза от COVID-19, когато болшинството български семейства са принудени да купуват лекарства, Вие да ги карате да плащат ДДС, по-високо от виното и бирата, е цинично. Приятен ден! Благодаря Ви, господин Гечев. Реплики? Няма реплики. Господин Тишев – изказване. Заповядайте. НИКОЛАЙ

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Колегите преди мен обясниха същността на нашето предложение, а именно да намалим ДДС ставката върху лекарствата от позитивния списък, които се плащат от бюджета на Здравната каса, от 20 на 9%. Нашето мнение е, че по време на здравна и икономическа криза, каквато имаме в момента в България вследствие на ковид епидемията, ние трябва да приемем и да прилагаме здравни и социални мерки. И това, което предлагаме, а именно намаляване на ДДС-то върху лекарствата, е точно и социална, и здравна мярка. Кои са българските граждани, които ползват най-много или най-често лекарствени продукти? Това са пенсионерите и децата по обективни причини. Едните са с много ниски доходи, а именно пенсионерите, другите въобще без доходи, което налага техните родители да бъркат в семейния бюджет, за да плащат скъпи и прескъпи лекарства. Затова нашето предложение е, че точно сега, в момента, е нужна такава мярка – здравна и социална. Няма да повтарям аргументите на колегите, само ще кажа следното: след добрия пример с намаляване на ДДС-то на 9% на книги, учебници, детски храни, на бебешки стоки, редно е да направим и следващата стъпка, а именно намаляване на ДДС-то върху лекарствата. Благодаря. Благодаря, господин Тишев. Има ли реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Кристиан Вигенин

Господин Председател, дами и господа от БСП! Не подкрепих Вашето предложение, защото то е предложение, което правите, за да трупате политически дивидент, а не да свършите някаква работа за хората или да помогнете на хората. Няма как да повярвам, че Вие искрено желаете подобно нещо, при положение че предлагайки тази ставка на ДДС за лекарствата, Вие сте 20 човека в зала и гласувате 20 и няколко човека. Ако сте искрени, ако отстоявате Вашите предложения, ние също бихме ги подкрепили от „Обединени патриоти“, но не да правите предложения, които Вие самите не си ги подкрепяте, а да чакате мнозинството да Ви ги подкрепя. Това е, как да Благодаря Ви, господин Ангелов. Продължаваме, госпожо Илиева.

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на § 13а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 14 със следната редакция:

става § 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16. По § 16 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

По § 17 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 18 и предлага следната редакция:

157а“. 3. Създава се ал. 12: „(12) Алинея 9 не се прилага за доставките, за които се прилага режим в Съюза, режим извън Съюза, или за прилагането на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, когато данъчно задълженото лице е регистрирано в друга държава членка

за даване на така наречените облекчения за фирмите, които предвиждат да използват така наречения, създаден преди две години по инициатива на госпожа Менда Стоянова

и с голям ищах въпреки протестите на хората, които бяха отвън. Сега обаче това, което правите, не е по-малко порочно от това, което направихте тогава. Тогава Вие задължихте стотици хиляди фирми да сменят своите касови апарати и да сменят софтуерите, които използват за управление на своята търговска и друга дейност, като се опитахте да поставите под един похлупак всички възможни бизнеси в България. Сега обаче очаквам да отговорите колко струва това на българската държава, от една страна, защото НАП трябваше да въведе огромни промени в своите софтуери, в своите системи за следене на търговските обекти, да създаде нови сървъри, да направи куп подобрения и да назначи един куп хора, които да следят тази дейност? Колко струва това на Министерство на финансите и на Националната агенция по приходите и колко струва това на българския бизнес? Защото за тези милиони, които тези хора дадоха, за да приведат своите софтуери с исканията на Вашия законопроект, госпожо Стоянова, сега очакват от Вас този отговор. Сега обаче правите друга промяна. С това, което предлагате в § 16, Вие въвеждате и дискриминация между тези, които са въвели, са изхарчили пари, за да въведат софтуера за управление на на продажбите, и тези, които не са го направили или ще се откажат от вече направеното от тях. Тези фирми, които имат стотици милиони вероятно обороти, но които по някаква причина не използват касови апарати, няма да могат да се възползват от облекченията, които им давате сега, вероятно ако сложат един стар компютър и за стотина лева сложат някакъв, какъвто и да софтуер за управление на продажбите, ще могат да се възползват от това. Ако Вие ми кажете каква е логиката на подобно разделяне на българския бизнес, аз ще Ви поздравя. Ние не можем да подкрепим това, което Вие предлагате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Данчев. Реплики? Не виждам. Други изказвания не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване следните текстове:

редакцията, предложена от Комисията за § 16, който става § 17; редакцията, предложена от Комисията за § 17, който става § 18; текстовете на вносителя за параграфи 18, 19, 20, 21, 22, 23,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Моята забележка е към Вас, господин Председателстващ – не може параграфи с различно съдържание да бъдат гласувани на един път така, както ги е предложила Комисията. Не може народният представител примерно по предложението за намаляване на ДДС на доставките на храни да гласува различно, да гласува различно за приложението на софтуера, както и по другите параграфи по-нататък – до 24-ти, които са подкрепени от Комисията. Това са различни по същество параграфи, касаят различни неща от Закона за ДДС. Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков. Първо, да, действително водещият избира и определя дължината на текстовете. От друга страна, имаме практика в Народното събрание, когато искате разделно гласуване на текстове, които са изчетени и са дискутирани съвместно, да се направи разделно гласуване. До този момент то не е отказвано

По § 28 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

така: „6. за доставки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или режим извън Съюза;“ 2. В ал. 9 изречение второ се заличава. 3. Създава се ал. 14: 14: „(14) Данъчно задължено лице, включително, което управлява електронен интерфейс може да не прилага ал. 1 за извършена доставка на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки или вътрешни дистанционни продажби на стоки, когато лицето е регистрирано за прилагане на режим в Съюза по този закон.“ този закон.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30. По § 30 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 31, и предлага следната редакция: „§ 31. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 14 се изменя така: „(14) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите в търговски обект може да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства за такъв софтуер: 1. наименованието и версията на произвеждания/ разпространявания от него софтуер; 2. че софтуерът по т.1 отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4; 3. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.“ 2. В ал. 17 думите „Изискванията на ал. 14 не се прилагат“ се заменят с „Алинея 14 не се прилага“. 3. Алинея 18 се изменя така: „(18) Лице, за което е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискален бон и желае да ползва софтуер за управление на продажбите в търговски обект, може да избере за управлението на продажбите да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по ал. 16. Редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера се определят с наредбата по ал. 4. търговски обект, в който лицето е избрало да ползва софтуер, включен в списъка по ал. 16, за управление на продажбите е длъжно да ползва само този софтуер.“ 4. Създава се нова ал. 19: „(19). Алинея 18 не се прилага за лица, ползващи интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронни системи с фискална памет.“ 5. Досегашната ал. 19 става ал. 20.“ става ал. 20.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на § 31а. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 33: „§ 33. В чл. 133 се правят следните изменения: 1. Ал. 5 се изменя така: „(5) Чуждестранно лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение

наричана по-нататък „Директива 2010/24/ЕС“ и Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество

избрало да се регистрира на основание и по реда на чл. 154 за прилагане на режим извън Съюза или чл. 156 за прилагане на режим в Съюза, се регистрира чрез акредитиран представител.“ 2. В ал. 6 изречение първо се изменя така: „Когато лице по ал. 1, 2 и 5 е установено в друга държава членка или в трета страна,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

става ясно, че софтуерът за управление на търговските продажби става доброволен – даден търговец може да избере да използва този софтуер. Обаче на мен ми се ще да се върнем малко назад във времето с госпожа Стоянова и да си припомним нейните думи и тези на господин Владислав Горанов. Тогава те ни убеждаваха, че тази промяна в Закона, въвеждането на този софтуер като задължение за фирмите и за търговските обекти ще доведе до изсветляване на икономиката, ще доведе до допълнителни приходи в бюджета в размер на стотици милиони левове – не си спомням – 500 милиона, един милиард, въртяха се най-различни числа. Е, сега някой ще отговори ли, когато това става доброволно как ще изсветлее, госпожо Стоянова, българската икономика? Какво ще се случи със сивия сектор? Отказвате ли се от борбата със сивия сектор? Очевидно да! Благодаря Ви.

Уважаеми господин Данчев, това, което Вие коментирате за тези преференции, е чисто и просто едно замитане на гафа, който допуснахте преди две години. Преди две години, когато се опитахте да въведете СУПТО, още тогава Ви предупреждавахме, че не сте способни да го извършите. Два пъти след това отлагахте влизането в сила на наредбата. Краткото Ви несъгласие с господин Данчев, моля да изложите. ХРИСТО ПРОДАНОВ: Точно така, искам да обясня на господин Данчев защо не съм съгласен. Господин Данчев, приемането на една глупост не оправдава приемането на предишната глупост. Това, което в момента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

така е, прав сте – това, което направиха управляващите преди две години с въвеждането на СУПТО, е категоричен гаф. категоричен гаф. И сега е признание, че този софтуер не може да изсветли българската икономика и не може да премахне сивия сектор. Това е признанието на госпожа Стоянова по същество. По същество управляващите трябва сега да признаят, господин Проданов, че този софтуер имаше една-единствена цел: увеличаване на административната тежест и на бюрокрацията за българския бизнес; тормоз над обикновения и честен търговец това беше СУПТО и затова днес управляващите и госпожа Стоянова се отказват от него (реплики) и признават, че не могат да се справят със сивия сектор в България. Благодаря Ви.

Господин Председател, преди мен имаше предложение да се гласува параграф по параграф. Отново правя това предложение: оттук до края на закона всеки параграф да се гласува поотделно, а не да стане, както вчера е станало в Бюджетна комисия – всичко да се приеме за един час и никой да не разбере кой за какво е гласувал и какви текстове са приети.

за да може карантинираните колеги също да участват в заседанията. Къде са карантинираните колеги, защото не ги виждам и не съм ги видял от сутринта – откакто събрахте кворума?

Това не можете да го предложите по простата причина, че те имат такава воля, каквато имат и депутатите от Вашата група, които не са в залата. Не можем да правим такава разграничителна линия между тях. Добре, ако няма други изказвания, преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текста на § 28, който става § 29. Гласували

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на § 31а. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 33: „§ 33. § 34: „§ 34. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „общите“ се заличава и думата „условия“ се заменя с думата „условията“. 2. В ал. 2 накрая се добавя „или по реда на чл. 155 или 157“.“ По § 32 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32, който става § 35, и предлага следната редакция: „§ 32. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице,

Прекратете гласуването Гласували 121 народни представители: за 73, против 22, въздържали се 26. Приети са новият § 34, параграфи 32 и 33, които съответно стават параграфи 35 и 36.

„(5) Режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, може да се прилага за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени, от: 1. данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, когато е установено на територията на Европейския съюз и извършва дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро; в този случай лицето може да се представлява от представител, установен на територията на Европейския съюз, или“. 2. данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, когато е установено на територията на трета страна, с която Европейският съюз е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, и внася стоките от тази трета страна под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с които извършва дистанционни продажби на територията на Европейския съюз; в този случай лицето може да се представлява от представител, установен на територията на Европейския съюз, или“. 3. данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс и е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС на Съвета и Регламент (ЕС) № 904/2010; в този случай лицето задължително се представлява от представител, установен на територията на Европейския съюз.“ По § 35 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38, като в ал. 1 думите „глава осемнадесета“ „чл. 152, ал. 1“, а ал. 6 и 7 се изменят така: „(6) Данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, за доставки на вътрешни дистанционни продажби на стоки, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната, прилага този режим. режим. (7) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, прилага режима за доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с получатели данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната.“ По § 36 има

Прекратете гласуването Гласували 114 народни представители: за 69, против 24, въздържали се 21. Предложението е прието. Моля, дайте сигнал на уважаемите народни представители да се върнат в залата, защото скоро няма да имаме кворум.

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 58, като след думите „да така: „3. след поискване от орган по приходите и един месец след изпратено последващо напомнително съобщение от Националната агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите по чл. 159г, ал. 1.“ 2. Ал. предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 46 и предлага следната редакция: „§ 46. Член 159 се изменя така: „Специална регистрация за прилагането на режим в Съюза Чл. 156. (1) Право да се регистрира за прилагането на режим в Съюза има данъчно задължено лице, за което са налице едновременно следните условия: 1. извършва доставки на: а) услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект, и/или б) вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, и/или в) вътрешни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица; лица; 2. лицето: а) е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната, или б) не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект на територията на страната, или в) не не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, и не е регистрирано за прилагането на този режим в другата държава членка, или г) не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но изпращането или транспортирането на доставяните от него стоки започва само от територията на страната, или или д) не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но изпращането или транспортирането на доставяните от него стоки започва както от територията на страната, така и от територията на други държави членки, и не е регистрирано за прилагането на този режим в тези държави членки; 3. не е в сила ограничение за регистрация по ал. 15. 4. определило е акредитиран представител по чл. 133 в случаите, когато данъчно задълженото лице не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз. (2) Правото по ал. 1 се упражнява, като лицето подава до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с квалифициран електронен подпис. (3) Със заявлението по ал. 2 лицето предоставя най-малко следната информация: 1. име, пощенски адрес, електронни адреси, в т.ч. интернет страници на лицето; 2. банкова сметка на лицето в евро или лева в българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България; 3. идентификационни номера за целите на ДДС в други държави членки; 4. постоянни обекти на територията на други държави членки; 5. идентификационни номера от предходни и текущи регистрации на лицето за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, ако има такива. (4) В срок 7 дни от постъпване на заявлението по ал. 2 органът по приходите извършва проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на режим в Съюза. срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията. Връчването на акта на лицето по ал. 1 се извършва по електронен път. (5) За дата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението по ал. 2. (6) Идентификационен номер за целите на регистрацията за прилагане на режим в Съюза е идентификационният номер по чл. 94, ал. 2. (7) За дата на регистрация се смята датата на първата доставка, когато първата доставка по ал. 1, т. 1 е извършена преди датата по ал. 5, при условие че данъчно задълженото лице е подало заявление за регистрация по реда на ал. 2 най-късно до 10-о число на месеца, следващ датата на първата доставка. (8) При промяна на данните в подадено заявление по ал. 2 лицето подава по електронен път заявление за актуализация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната. (9) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което премести мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на страната, ако отговаря на условията на ал. 1, може да се регистрира на основание на този член. (10) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, когато не е установено по седалище и адрес на управление, но има установеност по постоянен обект на територията на Европейския съюз, в случай че премести постоянния си обект на територията на страната, ако отговаря на условията на ал. 1, може да може да се регистрира на основание на този член. (11) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, ако отговаря на условията на ал. 1, може да се регистрира на основание на този член след изтичането на две календарни години, следващи годината, през която е регистрирано за прилагане на режим в Съюза в другата държава членка. членка. (12) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, ако започне да изпраща или транспортира доставяните от него стоки само от територията на страната, , ако отговаря на условията на ал. 1 може да се регистрира на основание на този член. (13) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, когато започне да изпраща или транспортира доставяните от него стоки както от територията на страната, така и от територията на други държави членки, ако отговаря на условията на ал. 1, може да се регистрира на основание на този член. (14) В случаите по ал. 9 – 13 за дата на регистрация по този член се смята датата на промяната, ако лицето подаде заявление за регистрация по реда на ал. 2 не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната, и в същия срок лицето уведоми за промяната държавата членка по идентификация. (15) Ограничение за регистрация по режим в Съюза поради системно неспазване на задължението от лицето е в сила до изтичане на осем последователни данъчни периода считано от данъчния период, следващ периода на прекратяване на прилагането на режима в която и да е държава членка по идентификация на прилагането на режим извън Съюза, на режим в Съюза или 24 данъчни периода, считано от данъчния период, следващ периода на прекратяване на прилагането на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. (16) Право по ал. 1 да се регистрира за прилагането на режим в Съюза има и данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96 или чл. 100, ал. 1, което извършва доставки с място на изпълнение по чл. 20б, ал. 4 на територията на страната, ако със заявлението по ал. 2 уведоми, че желае мястото на изпълнение на доставките да се определя съгласно чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 6. (17) Когато регистрацията за прилагането на режим в Съюза на данъчно задълженото лице е прекратена на основание, че лицето не е извършвало доставки по ал. 1, т. 1 в продължение на осем последователни данъчни периода, лицето може да се регистрира за прилагане на режима, когато започне отново да извършва такива доставки.“ По

като: „1. В ал. 8, т. 3 се изменя така: „3. след поискване от орган по приходите и един месец след изпратено последващо напомнително съобщение от Националната агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите по чл. 159г, ал. 1.“ 2. Ал. 15 се изменя така: „(15) Датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на тримесечието, следващ тримесечието на изпращането на акта за дерегистрация по електронен път. В случаите по ал. 10 – 14 датата на прекратяване на регистрация за прилагане на режима е датата на промяната, ако лицето подаде заявление за дерегистрация по реда на ал. 2 не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната, и в същия срок лицето подаде заявление за регистрация за прилагане на режима в другата държава членка. В случаите по ал. 10 – 14 регистрираното на основание чл. 156 лице подава по реда на ал. 2 заявление за дерегистрация на датата на подаване на заявлението за регистрация в другата държава членка.

Уважаеми господин Председател, правя процедура от името на парламентарната ни група – моля да дадете 30 минути почивка.